законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16 декември 2009 г. Процедура.

От пресата днес научаваме, че тъй наречената Венецианска комисия, която има доста по-сложно заглавие, цитирам: „е направила на пух и прах Законопроекта за конфискация на госпожа Маргарита Попова”. Повтарям, Венецианската комисия е направила на пух и прах законопроекта на госпожа Маргарита Тъй като законопроектът, който сега ще гледаме, също е законопроект на госпожа Маргарита Попова, ние положихме много усилия в Комисията по правни въпроси да го подобрим, много усилия положихме, за да подобрим Законопроекта за изменение и допълнение на НПК, то предлагам да отпадне от дневния ред и този законопроект, който ние в Комисията по правни въпроси успяхме да сглобим, да бъде изпратен във Венецианската комисия за експертиза. Във всички случаи това ще помогне за качеството на законопроекта. Две седмици отлагане и после може да спестим много дела в Страсбург. За това става въпрос. Нека да направим същото и с Наказателно-процесуалния кодекс и след ваканцията да приемем два качествени законопроекта. Това е моето процедурно предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

несериозна – „тъй наречената Венецианска комисия, която била направила на пух и прах нашия законопроект и видите ли, това явно е прочетено във вестниците”. Ние суверенна страна ли сме?! За какво става дума тук?! И може ли това да бъде аргумент?! Законопроектът беше подложен на първо четене на изключително сериозен дебат, той продължи между двете четения. Мисля, че малко законопроекти в това Народно събрание са били подлагани на такова всеобщо обсъждане, бих казал дори – всенародно обсъждане, в което се включиха правните среди от всички кръгове – адвокати, съдии и прокурори. В тази връзка особено чувствително е мнението и на българската общественост. Няма какво да отлагаме.

По някои от тях българската държава може да бъде и осъдена, разбира се, но това няма нищо общо с онова, което ще гледаме. Така че решително се противопоставям на отлагането на законопроекта и по-нататъшното протакане. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министърът на правосъдието Маргарита

постави макар и малко рано този въпрос – за Законопроекта за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин и за усилията на Министерството на правосъдието да приеме в кратък срок много силен пакет от мерки, с които да даде решителен отпор на организираната престъпност и корупцията в българската държава, която се шири вече дълго време.

беше посрещнато с одобрение от Венецианската комисия и с аплодисменти за усилията на българската държава да се справи най-сетне с организираната престъпност и корупцията. Ще ви прочета само няколко реда от становището, което Венецианската комисия реши да приеме като междинно, а двама или трима експерти, с които ние работим, ще дойдат още веднъж в България, с които заедно ще продължим да работим, защото те оцениха нашите усилия като новаторски и във връзка с усилията на много държави от континенталната система - да направят производството отделно от наказателното производство, тоест да се въведе гражданската конфискация като много силен, решителен и много по-добър инструмент за отнемане на имущество, придобито по незаконен начин именно от организираната престъпност и корупцията. В тази връзка ще прочета само няколко изречения, за да не отнемам от времето, защото днес имаме друга много важна работа – да приемем един от законите, които Министерството на правосъдието подготви и с което ще остане в историята за това, че нашето правителство чрез Министерството на правосъдието ще постави началото

по-всеобхватни мерки за отнемане под формата на разширена конфискация на различни имущества, притежавани от лица, които са осъдени или неосъдени за престъпления, свързани с организираната престъпност” - да могат да бъдат конфискувани в някои ситуации. Втора отделна реплика: „Напоследък като че ли се появи тенденция да се използва гражданското производство, което не се основава на издадена осъдителна присъда, като средство за възстановяване на облаги от престъпления, и то в държави в континенталната система”.

какво казват за България: „Усилията на тази държава трябва да бъдат силно поощрени в стремежа да се бори с организираната престъпност и корупцията”. Венецианската комисия продължава да помага на българската държава и до края на м. март или в началото на септември ние отново ще имаме колеги от Венецианската комисия, с които ще продължим да работим. Ние поискахме това становище по отделни пунктове на законопроекта, за да бъдем сигурни, че правата на гражданите ще бъдат защитени максимално, че ще бъдем във форма и наистина ще можем да дадем достатъчни, абсолютни гаранции, за да не бъдат засегнати правата на обикновените хора, а законът да засегне организираната престъпност, която генерира ресурс и чрез този ресурс тя се възпроизвежда. Държа в себе си междинното становище и съм изключително удовлетворена от него. Колеги, скоро в Министерския съвет ще се гледа такъв законопроект и той ще отвърже наказателното производство от гражданската конфискация, защото това е възможно и Венецианската комисия ни подкрепя. Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на народния представител Христо Бисеров за отпадане на второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс от работната програма за тази седмица.

прегласуване – госпожа Манолова. Уважаеми колеги, използвам процедурата за прегласуване, за да кажа, че ние от Коалиция за България подкрепяме идеята промените в Наказателно-процесуалния и в Наказателния кодекс да бъдат консултирани и съгласувани с Венецианската комисия, още повече, че подобен ангажимент е поет от българското правителство, а не след това при отрицателни доклади да се стига до последващи промени в текстовете. Изключително сложна е материята на наказателното право. Юристите и особено колегите от Правната комисия знаят, че пипането на един текст води автоматично след себе си до промени в ред други текстове. Така че когато се правят промени в тази материя, е хубаво освен един системен анализ на това как функционира наказателното правораздаване, да се имат предвид и мненията на нашите европейски партньори. партньори. И тъй като този дебат току-що започва, бих ви помолила да не го пренасяме в една популистка плоскост, в която да твърдим, че битката с престъпността обезателно означава максимално повишаване на всички размери на наказанията в Наказателния кодекс и всяко едно несъгласие с драстичното

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Подлагам на прегласуване процедурното предложение на народния представител Христо Бисеров за отпадане второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

приет на първо гласуване, от внесените два законопроекта с № 902-01-48 на Министерския съвет и № 954-01-36, внесен от Яне Янев и група народни представители. „Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

58а.(1) При постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл. 373, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс съдът определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с една трета. (2) В случаите по чл. 57, ал. 1, когато съдът определи като най-подходящо по вид наказанието доживотен затвор без замяна, не го налага, а наказанието доживотен затвор заменя с лишаване от свобода от 20 до 30 години. (3) Съдът определя размера на наказанието лишаване от свобода в пределите на най-ниския минимален размер и най-високия максимален размер на наказанието лишаване от свобода, определено при условията на ал. 2, и наказанието лишаване от свобода, предвидено в Особената част на този кодекс. (4) В случаите, когато едновременно са налице условията по ал. 1-3 и условията на чл. 55, съдът прилага само чл. 55, ако е по-благоприятен за дееца.

Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги, госпожо министър! Смятам, че така наречената редакционна поправка е правилна. Но искам да поясня, уважаеми господа народни представители, че това е може би най-важният текст в този закон и очаквам да има дебат. Надявам се, че колегите, които го приеха, защото ние се въздържахме, ще обяснят защо предлагат този текст. Този текст урежда една много тежка материя – това е материята за съкратените производства, където фактите се признават от подсъдимия и след това се получават леки присъди. Една тема, която изключително много вълнува обществото и управляващото мнозинство от трите партии трябва да обясни защо предлага този текст. Това е въпрос на тежка политическа отговорност. Ние сме минали по този път и знаем за какво става въпрос, затова ви призоваваме, колеги, да станете и да обясните какво стои зад тези текстове, какво се подобрява.

за да изкажа изключителното си задоволство от начина, по който Правната комисия работи по този закон, а и по други. Този законопроект е много по-добър от това, което ни подаде Министерският съвет, госпожо Попова. Но не е достатъчно. Връщам се на този текст, моля, обяснете чл. 58а пред българското общество от тази трибуна! Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър,

и обстоятелствата в обвинителния акт, да не се разпитват свидетели, съдът да може да произнесе веднага своята присъда. Тя може да бъде осъдителна, може да бъде и оправдателна, разбира се. След което подсъдимият или прокуратурата имаха право на въззивна жалба или протест. Това беше направено с оглед съкращаване на съдебното производство, с оглед на това да не се водят процеси в продължение на години с разпит на много свидетели, които да отклоняват фактите и обстоятелства, изнесени в обвинителния акт за извършеното престъпление, които подсъдимият признава, че те са такива, и остава съдът да се произнесе дали тези факти или обстоятелства са съотносими към предвидения текст от Наказателния кодекс, по който подсъдимият е привлечен като обвиняем от прокуратурата. В Процесуалния кодекс беше предвидено, че в тези случаи съдът задължително налагаше наказанието, ако се стигнеше до осъдителна присъда, под определения минимум на наказанията в Наказателния кодекс.

тогава съдът задължително прилагаше наказанието пробация или друго по-леко такова, ако има предвидено. Сам по себе си този институт наистина се прилагаше добре в правото. в правото. Наказателният процес 2006 г. регламентираше налагането на наказанията при един Наказателен кодекс, кодекс, който сега променяме, който е от 1968 г., тоест този институт е добър, той се прилага в редица държави в Европа и в неконтиненталното право, се получи противоречие, тъй като наказанията в Наказателния кодекс нямаха долна граница или се слизаше под долната граница, което беше неприемливо за обществото, и с основание имаше критики към прилагането на този институт в частта му на определяне на наказанията. Такива критики, разбира се, имаше и от съдиите, които прилагаха наказанията, тъй като задължително трябваше да слязат под определения минимум. От друга страна, материята, която регламентира определянето, индивидуализацията на наказанията, беше сложена в процеса с една процесуална норма, а нейното място е в Наказателния кодекс при определяне на наказанието, поради което се наложи, и това стана миналата година, да се изключи прилагането на института за съкратено съдебно следствие за някои дела. Първо беше за

за тежки телесни повреди. Със сега предложените изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, който ние ще гласуваме, също имаше предложение да бъдат изключени от съкратено съдебно следствие редица други престъпления, което на практика означаваше, че този институт няма да може да се прилага. Непрекъснато говорим за облекчаване на процеса, за премахване на формализма в Наказателно-процесуалния кодекс, а на практика, тъй като Наказателният кодекс е остарял, се вървеше към изключването на прилагането на това съкратено следствие, където в рамките на няколко часа едно дело, вместо да върви в продължение на месеци или на години някой път, може да приключи за 2 часа и съдът да произнесе присъда.

Другият вариант беше ние да тръгнем и да вдигаме непрекъснато долната граница, поради което ние възприехме този подход в чл. 58а, подход в чл. 58а, който мислим, че е по-справедлив и съдът да определя наказанието, съобразно извършеното престъпление, в рамките на това, което е предвидено. Така определеното наказание, то може да бъде на максимума, съдът да го намали с 1/3.

Лазаров доста високо теоретично обясни за какво става дума, но истината е, че досега не съществуваше точно фиксирано какво да бъде наказанието и под минимума. и под минимума. В досега съществуващия текст се стигаше до един произвол и до една добросъвестност. При тази съдебна система, която толкова често бива обвинявана, бива обвинявана, че е корумпирана, се стигаше да се налагат наказания, които много често влизаха в усмотрението на съответните съдии по всеки отделен казус.

много тежко, избягал от затвора в Гърция, върнал се в България, получил абсолютно символично наказание, тъй като направил самопризнания

беше приет и като процесуална възможност при признание в един период, бих казал, бих казал, на голям правен нихилизъм, когато започна галенето с перце на доказани и на безспорни разкаяли се лица, извършили престъпления, се слага край. Така че, както каза господин Бисеров, въпросът е политически, но всъщност той е политически дотолкова, доколкото политика е привеждането в ред на наказателното законодателство по такъв начин, че да се завиши наказателната санкция и по никакъв друг начин не е политически. Политически по такъв начин, че при тежкото криминологенно положение, в което се намира страната, наказателната санкция да бъде завишена. Така че ви призовавам да бъде подкрепен този текст като един от основните в тенденцията, която е приета от управляващите за завишаване на наказателната санкция и наказателната репресия, което е обществено необходимо и много актуално.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Като участник в работата на Комисията отношение по дискутирания текст със съзнанието, че той беше такъв, какъвто го посочи в изказването си господин Бисеров, а именно един от най-спорните и коментирани текстове в предложения на вниманието ви Законопроект за изменение на Наказателния кодекс. На първо място, защо считам, че по принцип следва да бъде подкрепен такъв един текст. Той идва да отговори на две групи обществени очаквания, свързани с нагласата, настроението, което се засилваше, срещу необосновано занижени наказания за тежки и не толкова тежки престъпления, наложени по реда на намаляване наказанието под минимума – така нареченият чл. 55, който беше, забележете, задължителен за съда при условието на разглеждане на делото по съкратената процедура на чл. 373. Съдът търпеше укори, които по принцип бяха незаслужени, доколкото текстът на закона му вменяваше да премине под долната граница. Такъв беше законът и той беше задължителен, включително за съда. Въпреки това обществената нагласа беше изключително категорична в присъдите си за неудовлетвореност от така наложените наказания. В отговор, след приемането и негативния опит след 2006 г., постъпи законодателна промяна, която, както отбеляза колегата Лазаров, изключи от кръга на прилагане разпоредбата, правеща възможно съкратеното производство по отношение на някои тежки престъпления, именно за да се удовлетвори общественото очакване, че те няма да преминат по този ред, съдът няма да бъде длъжен и респективно няма да наложи несъответно ниско наказание. сега коментираната промяна ходим по тънкия лед – в материалния закон да уредим едни въпроси, които са много тясно свързани, а освен това и предмет на регламентиране в процесуалния закон, където не им е мястото. Втората група очаквания са вече на юридическата общност – правно-технически въпросът да намери своя съответен и адекватен отговор. Затова подходът, който сме избрали, е правилен. Този отговор трябва да се съдържа в Наказателния кодекс, в материалния закон, а не там, където се коментира една процедура, поначало желана, поначало одобрена и която си струва да бъде приветствана като процедура, но е атакувана и критикувана като последица, а именно като последица, носеща едни несъответно ниски наказания. Ние трябва да избягаме от това законодателно решение в който, за да не допусне налагането на ниското наказание, изкуствено ограничаваше възможността на подсъдимия в един процес да заяви признаването на фактите и да доведе до ефекта на съкратеното производство, което така или иначе е прието като положителен ефект за цялото общество, респективно и за съдебната система: бързо и ясно приключване на процеса с ясен отговор по въпроса за вината и поставяне само на един въпрос – по размера на наказанието. Размерът на наказанието в този момент ние го отнасяме към уредбата на Наказателния кодекс. Ето защо заявявам, че мястото на този текст е в Наказателния кодекс. Уредбата, която се предлага на вашето внимание, е адекватна със следните бележки по нея. Първата ми бележка е редакционна. в текста, неясно по правилата на българския език, се заявява поведението и се разписва поведението на съда в ал. 3 на чл. 58а, която се прилага. Там срещаме словосъчетанието „съдът определя размера на наказанието лишаване от свобода в пределите на най-ниския минимален размер и най-високия максимален размер”. и най-високия максимален размер”. Тоест имаме двойно степенуване на размер на наказанието: най-ниският – минимален, най-високият – максимален. В същото време от текста става ясно, че се сравняват две величини, не повече. Не се прави избор от многото или от три най-малко, за да имаме основание да ползваме превъзходната степен в българския граматически език. Сравнителната степен предполага да се каже, ако това е логиката такава, каквато се опитвам да я разбера и я разбирам, че се налага, по-ниският минимален размер и по-високият максимален размер и не повече, не „най-”. Защото от следващото изречение ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Нотев, да разбирам ли, че по същество правите редакционна поправка?

Препращащият текст, който се съдържа в ал. 1, че „в случай при постановяване на осъдителна присъда в случаите на чл. 373, ал. 2”, ми се струва некоректен, доколкото основният състав на законов текст, който урежда съкратената процедура, е в чл. 372 от текста, ал. 2, а самата самата норма, която е посочена в закона за изменение и предложеният ни текст, е препращаща също към чл. 372. Там са основните хипотези на съкратена процедура. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?

госпожо председател, госпожо министър, дами и господа народни представители! С основание се обръща внимание на разпоредбата на чл. 58а. Аз разбирам усилията да се прокара принципно решение, защото в миналия парламент ние правихме опити да въведем изключения за прилагане на съкратеното производство в случаите, когато това се преценява като крайно несправедливо. По тази причина бяха изключени престъпленията, които са довели до причиняване на смърт или тежка телесна повреда, когато те са предизвикани в пияно състояние от извършителя. Сегашният подход може да се приеме като последователен, защото той допуска прилагането на съкратеното производство във всички случаи и поставя едни по-ясни граници пред съда, когато определя наказанието, предлагайки това наказание да бъде намалявано с една трета. Отделен въпрос е, че досега няма съдебна практика и не е ясно дали съдът ще постановява едно решение, в което той определя наказанието, и второ решение, с което вече определя намаленото наказание с една трета и това ще бъдат две части от една присъда, като втората ефективно ще бъде изпълнявана. Това е единият открит въпрос, но той е по-малък, защото може да бъде решен в практиката непротиворечиво от гледна точка на крайния резултат. Основният въпрос, който остава неизяснен, е в ал. 3 тук дори бележката, която направи господин Нотев, според мен, не преодолява логическия проблем, който съществува не само в редакцията, но и в прилагането на текста. текста. Няма как минималният размер, който винаги означава най-долната граница на наказанието, и максималният размер да варират било в сравнителна или в превъзходна степен като най-нисък или по-нисък, като най-висок или по-висок. Смятам, че в комисията, се изказаха хора, които имат много по-голям опит в тази материя. Аз не се наемам да направя сега друго редакционно предложение. Някои от тях се опитваха с конкретни и елементаризирани казуси да посочат прилагането на ал. 3. Аз не съм сигурен дали тези избирателни казуси, които те даваха като илюстрация за нейното прилагане, могат във всеки един случай на практиката, която вероятно ще бъде по-усложнена, да бъдат непротиворечиво и разбираемо прилагани от съда. Затова смятам, че този текст още веднъж трябва да бъде обсъден и наистина да се намери редакция, която разкрива неговия смисъл. Защото, пак казвам, дори идеята да е добра, тя не дава отговор на въпроса по какъв начин органите, които прилагат закона и определят наказанието, трябва да постановят своето решение и съответно присъдата. Тук предложението за отпадане на второто изречение не решава проблема. Затова моето предложение, въпреки че аз по същество взех отношение, е този текст още веднъж да бъде обсъден в комисията и по него наистина да се постигне редакция, която е разбираема и следва логиката на направеното предложение. Пак казвам, то бележи значителен напредък спрямо текста на вносителя, но става крайно неясно и затруднително,

този текст да бъде отложен, и ал. 3 наистина да бъде изяснена. Защото този текст, противоречив от гледна точка на логиката на езика, а мисля, че и в някаква степен на логиката на наказателното право, няма да свърши работа и ще ни изправи пред множество бъдещи проблеми. Иначе ние ще бъдем принудени да се въздържим от тази редакция, която не можем да предвидим до какви последващи усложнения ще доведе. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Искам да успокоя господин Стоилов, че няма никаква драма и никакъв проблем. Въпросът се явява чисто технически и в начина, по който ще бъде отразено в мотивите към присъдата и в самия диспозитив на присъдата. А Вие говорихте едва ли не, че трябва да се постановява второ решение. Тук става въпрос не за решение – това не е гражданско право, а става въпрос за присъда.

във връзка с приложението на определени текстове, различни от основните във всички присъди. Просто в мотивите, казвам ви практически как ще стане, ще бъде отразено, че е на основание чл. 373, ал. 2 от НПК и се описва, и после в диспозитива на решението ще се каже – „с една трета” на основание на този текст. И нищо повече. Господин Корнезов Корнезов кима, сигурно е съгласен с мен. Така ли е, господин Корнезов? Така е, разбира се! Така че не се налага преглеждане на текста и неговите промени, защото съвсем практически и юридически като техника

никакъв проблем в това и никакво усложнение, което да налага усъвършенстване и промяна на досега съществуващия текст. Това е въпрос на правна техника и на практика, която ще се оформи негласно още в първия казус, още в първия случай и тя ще бъде непротиворечива за всички съдилища. Благодаря ви. аз не знам как е кимал господин Корнезов, но дори това, което казахте във Вашето възражение, подсилва противоречивостта в текста. Защото Вие смятате, че съдът в мотивите трябва да каже какво наказание се полага, а вече в диспозитива да определи наказанието. Но, забележете, текстът казва друго. Текстът не казва, че съдът мотивира наказанието, което според него трябва да бъде наложено и в присъдата определя действителното наказание, намалено с една трета. Според мен, това означава дори, че в самия диспозитив съдът трябва да каже, че за това престъпление се налага еди-какво си наказание, но поради прилагането на чл. 373, ал. 2 той определя това наказание в редуцирания размер. И това трябва да е част от самата присъда в нейния диспозитив, а не в мотивите. Вие от Вашата съдийска практика правите подобни заключения, вероятно те ще възникнат и в други случаи къде да бъде посочено. Но Вие направихте възражение в несъществената част на моите възражения, тъй като те наистина могат да бъдат възприети в известна степен като технически, въпреки че наказателният процес е строго формализиран и ако това не бъде направено по съответен начин, може да служи понякога като основание за обжалване на самата присъда. Основните ми възражения са по ал. 3, защото, пак казвам, този текст остава неясен. Ако ние разчитаме съдиите да се ориентират в него, което не е сигурно, че ще могат да направят по еднозначен начин, какво да кажем за съдебните заседатели, които са също част от наказателния състав? За тези хора, които не са професионално подготвени в областта на правото, им се прилага тази словесна, позволявам си израза абра-кадабра, с изрази, които българският език не може да съдържа. Не е необходимо да сте юристи, за да разберете логическото противоречие на „най-ниския” или „по-ниския” минимален размер, което означава, че може да има и най-висок минимален размер и най-нисък максимален размер. Ако такива възможности не съществуват, текстът трябва да ги изключи, защото той може да си позволи отклонение от логиката на езика само, ако е ясно, че в специализирания език всички тези изрази имат някакво предметно и ясно съдържание, което е напълно разбираемо за този, който трябва да го предложи. Така че предлагам и на вас да се замислите по-сериозно върху направените възражения, за да не се опорочи и прилагането на една идея, която има своите основания, но която не е завършена по начин, позволяващ нейното еднозначно прилагане. Благодаря.

проекта на Министерския съвет, но ще взема отношение, за да кажа следното.

Аз не се притеснявам да разбера като практикуващ доскоро юрист смисъла на този текст. На мен ми е пределно ясно как трябва да го приложа. Така че опасенията, че тези словосъчетания биха довели до объркване на приложението на закона и до различна практика в работата на съдиите при формулирането на техните осъдителни или оправдателни диспозитиви и при добавяне на мотивите, които да обяснят диспозитива, на мен ми се струват неоснователни. Струва ми се, че този текст е добре редактиран, включително и в ал. 1 с посочването на чл. 373, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. А що се отнася до така наречената редакционна бележка в ал. 3, последното изречение – дали е редакционна или не е, аз не бих се заела да коментирам, но по-добрият вариант е действително тя да отпадне, за да придобие текстът по-стегнат израз и да може да се прилага така

Уважаеми колеги! Аз няма отново да влизам в детайли в този дебат, защото той така или иначе се състоя и в Правната комисия, и в работната група. В крайна сметка, предвид че нашите предложения не бяха взети предвид, ние от Коалиция за България ще се въздържим при неговата подкрепа, така че отговорността за неговото приемане е изцяло на мнозинството. Тук бих искала да обърна внимание върху няколко момента във връзка с отказа ви да бъде отложено приемането на този текст и той да бъде подобрен. От чисто практическа гледна точка, след като текстът на ал. 3 поражда толкова въпроси и дебат между юристите в парламента, представете си какво ще се случи с българските съдии в случаите, в които ще им се налага да определят размера на наказанието при условията на съкратеното съдебно производство. всички случаи тук ще става дума за противоречива съдебна практика или нещо друго. Просто съдиите пред възможността да сбъркат изобщо няма да стигат или да опират до тази процедура, така че ще избягват прилагането на ал. 3, респективно на цялата процедура по съкратеното съдебно производство.

тъй като в първоначалния вариант съкратеното съдебно производство изключваше прилагането на чл. 55. Сега чл. 55 и неговото прилагане е заложено по такъв начин, че във всички случаи, в които подсъдимият може да се позове на многобройни смекчаващи присъдата обстоятелства, в никакъв случай няма да прибегне до съкратеното съдебно производство. Алинея 4 по начина, по който е написана, противоречи на цялата идея на Наказателно-процесуалния кодекс, който вече е във вариант гласуване на второ четене в пленарната зала и където идеята е за бърз и справедлив процес. Във всички случаи това ще доведе до забавяне на процеса и до многобройни дела в Страсбург, поради това че случаите, когато може да бъде използвано съкратеното съдебно производство, то е неприложимо, естествено, предвид интересите на подсъдимия.

ориентира достатъчно добре и защитата. Във всички случаи, в които може да се търси прилагането на чл. 55, а това означава в общия случай нормалния

правите изявления, които поставят под съмнение компетентността и интелигентността на българските съдии?! Просто се учудвам! Имайте предвид, че този текст

текст е подобрен, а не е първият вариант – той имаше 7-8 алинеи, които не бяха ясни. Вие тук изведнъж казвате, че българските съдии не са интелигентни и не могат да приложат този текст. Извинявайте, но тази редукция се прилага и при непълнолетните. Искате да кажете, че съдията ... Искате да кажете, че съдията, когато има редукция на наказанията при непълнолетните, не ги прилага, защото не може да разбере как ще се намалява наказанието, предвидено за 15 години, с 5 години?! По отношение на чл. 55. Изрично е казано в текста, че – да, чл. 55 ще се прилага, когато има основания за това. Не е изключена тази възможност, при съкратеното производство – също. Не мога да разбера! Просто правите едно общо изказване. Алинея 3 е само по отношение на ал. 2, която говори за редукцията на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна. Основният текст е в първата алинея.

Уважаеми колеги! Текстът, предложен на вашето внимание, който се съдържа в ал. 1, 3, 4 и 5, беше много обстойно дебатиран и в този вариант е подходящ и годен да отговори на поставената задача. Не споделям казаното от колегата Манолова, че съдът ще се колебае да приложи този институт на съкратеното следствие. Няма вече никакво съмнение, че съдът е длъжен да го приложи – такава е уредбата. Няма никакво съмнение относно полезността от текста на ал. 4, която допуска при наличие на предпоставките на чл. 55 съдът да го приложи на общо основание по отношение на лице, което се е съгласило на съкратена процедура, стига този чл. 55 да осигурява по-благоприятно негово положение. Това беше предмет на спор. Спорът е решен и мисля, решен съвсем аргументирано и правилно. В този смисъл намирам и поддържам виждането си, което заявих и по-рано, за известна необходимост от редакционна намеса в текста на ал. 3 – нещо, което не променям като становище и след изслушването на становището на министър Попова. Сравняваме между две величини. Колеги, моля ви, Когато има сравнение между две величини на минимален размер, то тогава можем да кажем „по-”. Такъв е смисълът на сравнителната степен в българския език. Няма повече от две, за да говорим за най-нисък минимален размер. Текстът на чл. 55 ползва най-ниските предели, но там виждате, че няма тавтологията с минимален. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Нотев. Трета реплика? Няма. Госпожо Манолова, имате възможност за дуплика.

Уважаеми колеги! Самият спор по редакциите на всяка една от алинеите в този текст опровергава вашата забележка, че текстът е ясен и недвусмислен. Тук бих искала да кажа, че законът не е тест за интелигентност. Той трябва да бъде ясен и недвусмислен и да се прилага еднакво за всички по начин, по който да не буди допълнителни въпросителни – нещо, което определено не постигаме с тези Що се отнася до моето отношение към българските съдии, мисля, че с досегашното си поведение и изказвания, за разлика от управляващите, не съм подложила на съмнение компетентността, интелигентността и добросъвестността на българския съд. Това обаче по същия начин се отнася и за българския парламент, за народните представители. Тук би трябвало да се прояви също толкова компетентност и интелигентност при разписването на текстовете, че да не създават никакви проблеми в съдебната съдебната практика. От друга страна, приветствам промяната в тона на мнозинството по отношение на българския съд, защото наистина той заслужава повече уважение в изказванията на управляващите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение?

направеното редакционно предложение на народния представител Явор Нотев в ал. 1 на чл. 58а

вместо превъзходната степен „най-ниския”, „най-високия” да бъде записана сравнителната степен „по-ниския” и „по-високия”. Моля, гласувайте.

първо се направи уточняването, след което госпожа Фидосова изчете текста така, както следва да бъде. Това съм подложила на гласуване.

ще бъде добре. Защото ние искаме да подкрепим отпадането на това изречение. Истината е, че това не е редакционна поправка.

е отпадане и нека да го гласуваме като предложение за отпадане на изречение второ и след това да гласуваме целия текст. Защото наистина тук става въпрос за това кой как гласува и по детайлите.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 3 по вносител.

двамата вносители. Затова имаме вариант първи и вариант втори. По отношение на вариант първи има постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители, което комисията подкрепя. Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 2: „§ 2.

„от 1000 до 5000 лв.” 2. Създава се нова ал. 6: „(6) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка. Съдът може да наложи административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до 3 години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.” 3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.” за § 4. По вариант втори има постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4, вариант втори да отпадне. Ще помоля първо да подложим на гласуване вариант втори и след това вариант първи. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: След като комисията предлага втори да отпадне, нали това е предложение на комисията да бъде в два варианта. Това следва от гласуването на вариант първи.

как се приема предложението на господин Лазаров, приема се предложението на господин Миков, който в момента го няма, и текстът става наистина по-добър. В резултат на дебата в комисията, в който участваха представители на ангажираните ведомства и представители на съдебната власт, всички стигнахме категорично до извода - разбирането, че полицейски разследващ орган не е ясно дали е орган на власт, не е правилно.

Затова, колеги, считам, че този текст, така както е предложен от комисията, трябва да бъде подкрепен. Благодаря Реплики? Други народни представители? Подлагам на гласуване предложението на комисията, което не подкрепя на вносителя и предлага § 4, вариант ІІ да отпадне.

предложението на комисията по вариант І в подкрепа по принцип текста на вносителя и с редакцията на § 4, който става § 2. Гласуваме § 2 по предложението на комисията.

По § 5 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 3.

Становища няма. Гласуваме § 11 по предложението на комисията.

Гласуваме отпадането на § 7 съгласно предложението на комисията.

Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 10.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.

Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 10: „§ 10.

прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на § 10, така както ни бе предложен. Гласуваме § 10.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 11: „§ 11. В чл. 131, ал. 1 в текста след т. 12 думите „от 3 до 12 години” се заменят с „от 3 до 15 години”, а думите „от 1 до 5 години” се заменят с

По § 16 е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 12: „§ 12.

Има оттеглено предложение да се създаде § 16а. По § 17 е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 13: „§ 13. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Който отвлече другиго, се наказва с лишаване от свобода

както и конфискация на част или цялото имущество на виновния, когато: 1. е извършено повторно или представлява опасен рецидив; 2. от деянието са настъпили значителни вредни последици; 3. към отвлеченото лице е проявена особена жестокост; 4. деянието е извършено по особено мъчителен или опасен за здравето на отвлечения начин; 5. освобождаването на отвлечения е постановено в зависимост от изпълнение на определено условие от страна на трето лице”. лице”. 4. Алинея 4 се отменя. 5. Създават се ал. 5 и 6: „(5) За приготовление, подбуждане или сдружаване с цел извършване на престъпление по този член наказанието е лишаване от свобода от 1 до 6 години. (6) случаите по ал. 1-5 деецът се наказва при условията на чл. 55, ако доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за извършените престъпления, и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на престъпленията”.” Процедура? Заповядайте, господин Бисеров. Госпожо председател, господин министър, колеги! Влизаме в един много важен текст – чл. 142. Това са отвличанията. Идеята, че можем да го приключим за няколко минути, не ми се струва правилна. Тук правим много сериозни промени – пада целта. Юристите знаят за какво става въпрос. За не юристите ще кажа, че се появяват текстове, които според много юристи и не юристи стимулират (реплики), не е юрист тук колегата, могат да стимулират извършването, убиването на отвлечения. Защото наказанието за убийство на отвлечен се приравнява на наказанието за убийство и работата става много неприятна. Можем да създадем текст, с който да стимулираме лицата, извършващи отвличания по-лесно да пристъпват към последната фаза. Затова има нужда от дебати и не бива в 10,35 ч., когато е време да прекратите заседанието по-скоро и да дадете почивка, да влизаме в този текст. Другата седмица